gospodo zastupnici, počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika 180. do 184. Aktuelno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prelaska na 1. točku dnevnog reda. Prvi na redu je postavljanje pitanja je zastupnica gospođa Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Uvaženi predsjedniče Sabora, uvažena predsjednice Vlade, uvaženi ministri, moje pitanje je upućeno ministru Mlakaru. U lipnju smo promijenili ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, sa stupanjem na snagu u srpnju, gdje su koordinacije Vijeća nacionalnih manjina dobile osobnost, međutim stječu ih upisom u registar koordinacija Vijeća nacionalnih manjina. Pitam ministra kada će biti ustrojen registar koordinacija Vijeća nacionalnih manjina, odnosno da li se radi na zakonu kojim će se riješiti ne samo rad i domena rada koordinacija, već svakako i financiranje kada već nije primijenjena analogija članka 28. ustavnog zakona, da shodno razini Vijeća nacionalnih manjina tako se i financiraju. Hvala. Gospodin ministar Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Davorin** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, uvažena gospođo Čuhnil. Točno je što ste konstatirali da je Vlada zadužena prirediti Zakon o registru Vijeća nacionalnih manjina, i predstavnika nacionalnih manjina u onim jedinicama gdje nije bio potreban broj postignut da bi se formiralo vijeće. Zakon je izrađen, upućen je u proceduru Vlade, na mišljenja ministarstvima i bit će pripremljen za prvo čitanje za ovo zasjedanje Sabora. On ne rješava pitanje financiranja koordinacija, jer mislimo da to nije predmet koji bi se trebao urediti Zakonom o registru, ali registar će biti ustanovljen evo čim taj zakon stupi na snagu, pripremljen je i bit će na ovom zasjedanju Sabora podnesen u prvo čitanje.

ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina govori o zakonu kojim će se urediti rad i financiranje koordinacija. Prema tome, ja sam pitala upravo šta je sa tim zakonom, a svakako da pozdravljamo i Zakon o registru ukoliko rješava kompletno kompletno pitanje i vijeća i predstavnika od razine općina ili gradova, do razine normalno koordinacija. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pitanje će postaviti gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice Vlade Republike Hrvatske sa ministricom i ministrima, kolegice i kolege zastupnici. Pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija gospodinu Ivanu Šukeru. Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji grada Rijeke koji podnosi Državni ured za reviziju godinama ukazuju na nenamjensko trošenje proračunskih sredstava. Kako je prema tim istim navedenim izvješćima u periodu od 2005. godine pa zaključno sa 2009. godinom, u gradu Rijeci 148 milijuna 500 tisuća kuna potrošne nenamjenski. Dakle, dio prihoda od komunalne naknade, od spomeničke rente, naknade za koncesije itd., nije utrošeno za zakonom propisane namjene već za tekuće proračunske potrebe ali ne onako kako to određuje Zakon već prema samovolji gradonačelnika Rijeke. Iz godine u godinu Državni ured za reviziju nalaže trošenje strogo namjenskih prihoda u skladu sa zakonskim odredbama ali u Rijeci za koju neki kažu da je najtransparentniji grad u Republici Hrvatskoj toga se naravno ne pridržavaju. Pri tome, sam gradonačelnik na sjednicama gradskog vijeća izjavljuje da je trošio i da će dalje trošiti proračunska sredstva nenamjenski i to ne kako zakon nalaže nego onako kako on kaže. Na ovakve i slične izjave mi smo u Rijeci već odavno navikli međutim, što je u tom slučaju sa odgovornošću gradonačelnika, smije li on zanemariti Državnu reviziju, zakonske odredbe i trošiti proračunska sredstva na ovakav netransparentan i neodgovoran način. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik Vlade gospodin Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. Pa Zakonom o proračunu je jasno definirano tko je odgovoran za izvršenje državnog proračuna, kako prihodovne tako i rashodovne strane, također Zakonom o proračunu je definirano da se namjenska sredstva ili sredstva po posebnim namjenama mogu isključivo koristiti za tu namjenu. Međutim, ono što je isto bitno što moram spomenuti da ovaj Visoki dom prilikom usvajanja godišnjeg izvješća Hrvatskog sabora, Državne revizije, je to objedinjeno izvješće između ostalog sadrži i skraćena izvješća o poslovanju jedinica jedinica lokalne samouprave, obično ovaj Visoki dom donosi određene zaključke kojih bi se trebale pridržavati određene državne institucije. očigledno je da za neke Zakoni nisu zakoni. Jer kada treba držati lekcije kako bi to trebao netko drugi raditi, kada treba slati poruke koga bi to trebali u ovoj državi zatvarati onda smo vrlo glasni. Međutim, kada treba uzeti metlu i pomesti ispred vlastitih vrata, onda te metle naprosto nema. Međutim, ono koje su ovlasti Vlade i Ministarstva financija, mi možemo poslati tamo proračunski nadzor, konstatirati ovo što je već samo jedanput konstatirala Državna revizija, ali s obzirom da se radi o prekršajima koji se čine sustavno već nekoliko godina, mislim da i Državna revizija prilikom nalaza, zapravo kontrole trebala bi upozoriti i poslati upozorenja određenim institucijama jer je isto tako evidentno da i naplata proračunskih prihoda, onaj dio koji se odnosi na grad Rijeku, baš nije ažurna niti onakva kakva bi trebala biti. S druge strane ja ću ovdje javno reći da nakon nekoliko upita i dopisa i od moje strane i strane Ministarstva financija da nam se dostave ugovori o koncesijama mi taj odgovor nismo dobili, iako je gradonačelnik tvrdio da je on to poslao, da nije nešto dobio, postoje dokumenti koji su uredno prošli svu proceduru. Ali ponavljam, držati lekcije nekome drugome, izmišljati krivice i optuživati je lako kada vam nema tko odgovoriti. Međutim, kada treba uzeti metlu, pomesti pred vlastitim vratima onda nema nigdje nikoga. Međutim, isto tako bih htio reći da je Ministarstvo financija imalo jedno izvješće pred Saborskim Vijećem za korupciju i točno se zna kakva je bila ocjena

trebala i što bi Vlada trebala raditi, trebali bi prvo ispraviti greške u svom dvorištu, pomesti ispred svojih vrata, a sve državne institucije bez obzira što su na lokalnoj razini bi se trebali pozabaviti određenim stvarima, jer gledajte, ako se ne slažemo, ja ću istaći primjer, možda se nekima neće svidjeti ali kolega Mršić je prilikom rebalansa proračuna uputio jedan zaključak da moramo s obzirom na novonastalu situaciju promijeniti određene zakonske propise, mi smo se usuglasili da bi to trebalo napraviti. To je nešto kako bi neke stvari, ako želimo nešto promijeniti trebalo raditi, jer zakon je za sve jednak i zakon se mora primjenjivati. Prema tome, ne može netko reći meni se ne sviđaju neke stvari, ja ću to raditi tako bez obzira što ću kršiti zakone, tim više što sredstva osobito od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo su itekako definirano zašto se ta sredstva koriste i pitanje koliko ljudi koji imaju određenih problema, našli našli su se na marginama društva, u Rijeci očekuju da se iz tih sredstava kupe stanovi koje bi možda oni mogli dobiti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Vesna Buterin, izvolite. Hvala lijepa gospodine ministre, zadovoljna sam vašim odgovorom, iako mislim da to neće spriječiti samovolju gradonačelnika Rijeke. Ako znamo da Rijeku tresu afere od tržnica pa do političkih otkaza, nakon kojih se iz gradskog proračuna plaćaju skupa obeštećenja, tada se itekako imamo razloga pitati gdje su i kako su utrošeni proračunski novci ali i kakvu to poruku šalje zapravo gospodin gradonačelnik koji izjavljuje da je trošio i da će i dalje trošiti nenamjenski proračunska sredstva. Ja bih rekla ovdje još jednu stvar, a to je da su zakoni Republike Hrvatske obvezujući za sve građane Republike Hrvatske, a zapravo u ovom slučaju gradonačelnik bi trebao biti prvi koji će svojim primjerom to i pokazati. Hvala. Hvala. Postavit će pitanje gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospođe i gospodo ministri. Pitanje ću postaviti ministru gospodarstva, rada i poduzetništva, gospodinu Popijaču. Na otoku Ugljanu, u mjestu Kukljica na prekrasnoj Zelenoj punti prostire se turističko naselje na 76 tisuća kvadratnih metara. Početkom 90-tih godina kada je to naselje bilo dioničko društvo, u većinskom vlasništvu malih dioničara, zaposlenika, imalo je kapacitet 1000 ležajeva, i zapošljavalo 86 stalnih i 40 sezonskih radnika, dakle 126 radnih mjesta u malom otočnom mjestu. 2001. godine Coning turizam kupuje dionice Varaždinskog ..., dionice radnika, malih dioničara i postaje većinski vlasnik. Možda je slučajnost, a možda i nije da je ta firma u vlasništvu tadašnjeg HNS-ovog ministra u koalicijskoj vladi, a ni to da je baš u to vrijeme na vlasti u Kukljici HNS. Bivši mali dioničari, sada samo zaposlenici ponadali su se vjerojatno i obećanjima koja su im dana da bi prodali, da će se to naselje modernizirati sada od strane moćnoga vlasnika. No, od toga ništa u devet godina od 2001. do danas kapacitet toga naselja pao je najmanje od polovicu. Naselje je devastirano. Od ondašnjih 126 radnika danas ih je ostalo 10. Gospodine ministre, ima li ministarstvo ili Vlada ikakav način, može li poduzeti ikakvu mjeru da se natjeraju takvi, nekada se to nazivalo torbari koji su jeftino pokupili dionice od radnika ne uloživši niti kune, upropastili uspješna poduzeća, poglavito je značajno za otoke? Ima li načina da oni financijski ili porezno odgovaraju, da se sankcioniraju, da se prisile da tako pridobivene poduzetničke nekretnine stave u funkciju? Hvala. Gospodin ministar Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažena gospođo zastupnice. Dakle, vi ste već u samom pitanju izrekli jedan set nevjerojatnih podataka. Dakle, na jednom od najvećih i najdragocjenijih lokacija, ja bih rekao i čitavog Jadrana, a ne moramo govoriti samog otoka Ugljena, ovdje sam pokušao potražiti na Google-u, dakle to je jedan poluotok koji zatvara naselje Kukljicu koje je točno nasuprot Marine Sukošan. lokacija koja danas definitivno vrijedi zlato. Na toj lokaciji od 76 tisuća kvadrata, 1970. godine je izgrađeno 90 bungalova sa 500 ležajeva da bi se '85. godine nadogradilo sa 20 apartmanskih zgrada sa 500 ležajeva. Kao što ste rekli '98. godine varaždinski PIF stječe 30% vlasništva, a 2001. godine kompanija Coning turizam otkupljuje dionice od malih dioničara i tako postaje većinski vlasnik. Nakon tog vremena nastupa agonija i te tvrtke, ali i čitavog mjesta. Danas imamo situaciju da je ostalo svega 500 ležajeva, vjerojatno onih koji se nisu raspali u onim bungalovima koji su još za upotrebu, ali nažalost te ležajeve čak se i u ovakvom u kakvom su stanju ne iznajmljuju u turističku svrhu nego se iznajmljuje za smještaj radnika obližnjeg brodogradilišta. jedan očiti primjer gdje iz tko zna kakvih razloga gospodarstvenik koji se u javnosti i slovi kao jedan od najuspješnijih a koji sa političke scene šalje poruke, dakle i ovoj Vladi da zna kako bi preporodio hrvatsko gospodarstvo na ovom primjeru na 76 tisuća kvadrata najatraktivnijeg područja u ovoj županiji sasvim sigurno jedno od najatraktivnijih u Hrvatskoj pokazuje na koji način misli i može gospodariti da li zna ili da li je spreman to zaista pokazati svojim primjerom. Sasvim sigurno mi ovog momenta nemamo način da penaliziramo i loše gospodarstvenika osim ako ne poštuju obveze prema državi i radnicima. međutim, vrijedi razmisliti i vrijedi pronaći načina na koji način jednostavno ako ih ne možemo motivirati ako sami ne vide da čine štetu i lokalnoj zajednici, rekli ste da od 120 zaposlenika danas je ostalo 10, da čine čitavom hrvatskom gospodarstvu štetu, da jednostavno pronalazimo mehanizme da to dalje ne mogu raditi. Jer danas postoji veliki interes stranih ulagača, naravno i domaćin ulagača u domaću industriju. No međutim, vrlo rijetko se može pronaći na hrvatskom Jadranu ovakve lokacije 76 tisuća kvadrata koje su potpuno spremne za izgradnju modernih turističkih kapaciteta. Što je razlog? Razlog je jednostavan, dakle ne ulaže, uložio sam ništa, ne ulažem ništa, ali zarađujem, jer naravno cijena te lokacije je već danas stostruko veća nego što je bila tada kada je preuzeta. Hvala vam na pitanju i svakako ćemo u hrvatskoj Vladi razmisliti na koji način da ovo u budućnosti više nije moguće. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre. Izuzetno sam zadovoljna odgovorom. Žao mi je što trenutno nema učinkovitijih mjera ali svakako me raduje da ćete razmisliti o mjerama, jer ovo nije usamljen slučaj poduzetništva ovoga poduzetnika ali i drugih kako ste rekli koji pršti od savjeta aktualnoj Vladi kako pokrenuti gospodarstvo, ali očito taj recept ne zna primijeniti u svom vlastitom dvorištu, ne zna pokrenuti svoje jeftino stečene poduzetničke nekretnine, već očito čeka da poraste cijena zemljištu i ništa ne radivši da zaradi. A tada aktualni ministar Čačić koji je obećavao 300 tisuća novih radnih mjesta izgubio je

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena predsjednice Vlade, ministrice i ministri, poštovane kolege zastupnice i zastupnici. Pa evo i ovo pred mene pitanje je već smo naučili na jednu licemjernu i nedosljednu politiku koju je vodila koalicijska vlada, pa i izjave koje oni daju. Posljednja među njima je izjava gospodina Zorana Milanovića da se u ovoj državi ne zna tko pije, a tko plaća. Pa gospođo točno zna se tko će platiti i tko plaća. Pitanje ću postaviti predsjednici Vlade. Gospođo predsjednice u što bi se danas uložili 5 milijardi kuna koje je iz proračuna trebala isplatiti Vlada i to na račun tužbi koje su podnijele u ime sindikata oštećeni radnici kojima je ukinuti su kolektivni ugovori, izmijenjen je Zakon o radu, toliko o tome o socijalnoj osjetljivosti tadašnje koalicijske Vlade. 2000. odmah da bi pokazali svoju domoljubnost i svoju državotvornost otpustili su 10 tisuća djelatnika policije i vojske, ukinuli su prava braniteljima, rodiljne naknade, nisu isplaćivali božićnice i naravno uz pomoć sindikata podignute su tužbe koje su iznosile 5 milijardi kuna. Gospođo predsjednice, što bi to danas značilo u što bi ste to uložili?

Svaka vlada naravno ima svoje prioritete, svaka vlada predstavlja svoj program Hrvatskome saboru i na temelju toga programa koji Hrvatski sabor prihvati ili ne prihvati, donosi odluke i radi. Prioriteti za Vladu koju ja vodim danas su vrlo poznati, dakle provedba programa gospodarskog oporavka koja ide dobro. Samo jedna mjera do sada nije provedena, a to je ona vezana za izmjene Zakona o radu, ali isto tako borba protiv korupcije, to sam i predstavila ovdje pred Hrvatskim saborom saborom kao jedan od temelja rada naše Vlade i zato smo sasvim sigurno među ostalim i dobili vašu potporu, ali isto tako i završetak pregovora i ulazak u Europsku uniju. Kao što znate, mi smo kao Vlada uspjeli odblokirati pregovore, nastaviti pregovore. Danas imamo konačno sva poglavlja otvorena, većinu zatvorenih i mi smo sigurni da ćemo većinu poglavlja zatvoriti do kraja ove godine, možda još dva početkom sljedeće godine i da ćemo do kraja mađarskoga predsjedanja potpisati pristupni ugovor i završiti posao što se Hrvatske tiče za ulazak u Europsku uniju. Savladavamo polako i sve poteškoće i vezano za privatizaciju brodogradilišta, ali i druge gospodarske koje nisu jednostavne niti lake. Dakle, svaka Vlada donosi odluku što su joj prioriteti. Kao što znate, ova Vlada, naša Vlada nije išla lomiti preko koljena neke probleme koji su bili na stolu vezano i za plaće i za mirovine, odnosno za smanjivanje rashoda državnoga proračuna. Ja sam danas sigurnija više nego ikada da smo jako dobro napravili kad nismo smanjili plaće i mirovine kroz rebalans državnoga proračuna, iako su nas mnogi u to gurali i to upravo oni koji su govorili da će Vlada koja bi došla, njihove vlade, makar ja mislim da je svaka vlada hrvatska Vlada i svaka vlada mora voditi računa o interesima svih građana, da će to vratiti. Dakle, mi smo odlučili ne smanjivati dodatno jer smo plaće kao što znate državnim i javnim službama smanjili prošle godine, ali svakako ne smanjivati mirovine, tako zadržati standard građana i tako ne urušavati daljnju potrošnju. Mislim da je to dodatno opet na taj način bila potpora gospodarstvu. Nismo isto tako raskidali jednostrano kolektivne ugovore sa državnim i javnim službama, kao što ste rekli da jednostrano raskidanje tih ugovora u nekim vremenima donijelo je samo tužbe i to tužbe koje su u pravilu svi dobili. Prema tome, radi se o golemom novcu. Svakako i vezano za prava branitelja koje smo mi poslije morali vraćati. Ali ja bih rekla nešto što mislim da je ključno u ovim vremenima. Nema više smisla vraćati se stalno u prošlost. Mi se moramo koncentrirati na ovo što je danas, na ovo što je ovaj trenutak, raditi najbolje što znamo, raditi na tragu pa evo i povelje koju smo neki dan mogli vidjeti, koju predlaže Nacionalno vijeće za konkurentnost gdje su i predstavnici i Vlade i sindikata, akademske zajednice itd., dakle kako planirati našu budućnost 20-tak godina unaprijed. Ja mislim da je sad trenutak da svi oni koji zaista dobro Hrvatskoj da daju potporu Vladi oko reformskih projekata. Prvi ispit možda će biti evo izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, dakle ne reforma mirovinskoga sustava, jedna izmjena jednoga zakona koji može pomoći, odnosno koja može pomoći da sustav održavamo, ali i mnoge druge promjene. Drugi test će naravno biti donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim ćemo vezati Vladu za tri godine unaprijed, vezano upravo za to što i sam naziv govori, fiskalna odgovornost. Mi smo donijeli, doduše nisu za to glasovali svi zastupnici u Hrvatskom saboru što mi je jako žao, ali smo donijeli, mislim da je to bila hrabra odluka, odluku o tome da se rashodi državnog proračuna u sljedećim godinama ne mogu povećavati što ne znači da se ne mogu smanjivati. Prema tome, evo i na tragu vašeg pitanja mislim da nema previše smisla okretati se u prošlost. Okrenimo se u sadašnjost i okrenimo se, to je možda i najbolje, što će najbolje svi razumjeti, u budućnost koja je u konačnici budućnost naše djece. Završno, oko smanjivanja prava rodiljnih naknada i ostaloga u tom sustavu koji ste spominjali. Mi smo ulagali u obitelj, mi smo ulagali u pronatalitetnu politiku. Rezultati su već konačno vidljivi, 5000 više djece je gotovo rođeno prošle godine u odnosu na 2003. Prema tome isplati se ulagati, a to je ulaganje ne u socijalu, to je ulaganje u budućnost u gospodarstvu i to je sasvim sigurno jedan od strateških naših ciljeva. Prema tome, gospođo zastupnice, u puno bi se projekata naravno u gospodarstvo, svakako evo i u izgradnju studentskih domova, ulaganje u znanost i obrazovanje, moglo tih 5 milijardi uložiti, ali to je sada zaista daleka prošlost. Radimo danas za dobrobit Hrvatske. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam, gospođo predsjednice. Zadovoljna sam sa vašim odgovorom. I činjenica je da se ne treba vraćati u prošlost, međutim evo i budućnost i sadašnjost govore upravo o načelniku jedne Općine Zlatar koji je 39 milijuna kuna napravio duga pa sad dva mjeseca tete u vrtiću ne primaju plaću. Pa onda imamo privremeni proračun Grada Zagreba, Zagreb je blago rečeno u blokadi, pa neću sad dalje nabrajati, ali sve će to platiti gospodo ova Vlada iz proračuna i hrvatski narod. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospođo ministrice i ministri. Imam pitanje za ministra kulture, gospodina Božu Biškupića. Gospodine ministre, kao što nam je poznato, Nikola Tesla je jedno od najvećih imena hrvatske znanosti i izumiteljstva, izumiteljstva, jedno od velikih imena svjetske znanosti i izumiteljstva modernog vremena. Nikola Tesla je do '91. godine, do 9., 10. mjeseca u Gospiću imao spomenik, rad velikog hrvatskog kipara Kršinića i imao je trg. Danas, nakon što je spomenik miniran i nakon što je trg, ime sa trga uklonjeno spomenik koji smo 2006. godine u sklopu programa obilježavanja 150 godina od rođenja Nikole Tesle, kad je Vlada obnovila memorijalni centar i rodnu kuću Nikole Tesle i kad smo imali veliku svečanost povodom toga tada je u sklopu toga programa obnovljen temeljem replike koja postoji ispred Mašinskog fakulteta u Beogradu Kršiničevog spomenika i taj spomenik sa namjerom da se vrati tamo gdje je bio. Dakle, od 2006. pa do danas ta namjera se nije realizirala. Mi razumijemo da je bilo onih '91. godine koji su mislili da je Tesla isto što i Martić. Ali ne možemo vjerovati da ih ima i danas. Mi možemo misliti da je bilo onih '91. koji su vjerovali da je važnije što je Tesla Srbin porijeklom nego što je veliki Hrvatski i svjetski znanstvenik. Ali da ih ima i danas koji misle da ima važnijih od Tesle koji su potekli iz toga kraja i kako ti važniji trebaju biti prije Tesle to ne možemo razumjeti. Ali jednu stvar želim ovdje sa ove govornice reći urbi et orbi. Ako netko ne želi Teslu, na primjer u Gospiću u redu. Ali neka se to kaže, pa ćemo onda potražiti mjesto za spomenik Tesli na drugom mjestu. Sigurno u Lici i u Hrvatskoj ima mnogih mjesta koji bi se ponosili time da imaju Kršenićev spomenik u slavu Nikole Tesle. Ja vas molim kao nadležnog ministra, jer smo o tome u posljednjih pet godina ne pet puta nego mnogo više razgovarali, da nam konačno date odgovor da li se spomenik Nikoli Tesli želi u Gospiću ili ne želi. Ako ne želi, onda da pokrenemo inicijativu da ga se postavi tamo gdje ga ljudi žele, da može biti ono što jeste, a to je ponos Hrvatske i ponos nas Srba iz Hrvatske jer je on u posljednjih više od sto godina svojom izrekom ponosim se svojim svojim srpskim rodom i Hrvatskom domovinom htijući ili ne htijući definirao jedan tip politike koji mi vjerujemo, koji se zalažemo i koji je doprinio Hrvatskoj na način na koji mi mislimo da je to najbolje moguće. iz toga razloga vas molim da se ovo više ne rasteže i da dobijemo odgovor u što je moguće kraćem roku. Međutim, dobro prijeđe vrijeme za postavljanje pitanja, pa vas ipak molim da o tome vodimo računa. Gospodin Biškupić. Ministar Biškupić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, točno je da je u povodu 150 obljetnice rođenja, ali i na naš prijedlog obilježavanja godine od strane UNESCO-a Nikole Tesle, jednog od zbilja najvećih svjetskih znanstvenika i naravno hrvatskih, da je hrvatska Vlada pristupila uređenju memorijalnog kompleksa u prvom infrastrukture i deminiranje jer to je područje bilo još uvijek tamo djelomice minirano. Da je nakon toga uređen memorijalni kompleks i muzej u rodnoj kući, da je uređena gospodarska zgrada, da je uređena crkvica i postavljen spomenik profesora na Zagrebačkoj akademiji Mile Blaževića ispred memorijalnog centra. Spomenik velikog hrvatskog autora Frana Kršenića, stradao u vrijeme, za vrijeme Domovinskog rata. na trgu gdje je on bio, na tom mjestu je izgrađena jedna fontana. Kao što ste vi spomenuli uspjeli smo napraviti odljev, ne nije replika nego je odljev od istog tog spomenika. Prema tome, sad postoji svega tri: jedan je na Nijagari, jedan je u Beogradu i taj jedan je momentalno u Zagrebu u ljevaonici. I mi smo cijelu ovu aktivnost vodili i obnove memorijalnog centra i sve ono što je bilo vezano uz Teslu zajedno sa gradom Gospićem, u sve je bio involvirani grad Gospić. I nakon toga dogovorili smo, vidjeli smo s gradonačelnikom da se spomenik postavi, da će oni odrediti mjesto gdje će se spomenik postaviti. Ja sam i nedavno razgovarao sa gradonačelnikom o tome. On mi je rekao da još unutar grada, to je u nadležnosti grada gdje će oni postaviti spomenik, da još nije riješen taj prostor, da su imali nekoliko prijedloga, da su imali neke dogovore, pa da je od tog prostora strana koja im je obećala prostor odustala ali da će se to svakako od strane grada riješiti. Bilo bi dobro, bilo bi dobro da je ovo vaše pitanje i poticajno, jer riječ je u prvom redu o velikom svjetskom znanstveniku. Ali s druge strane jednom od najvećih hrvatskih kipara 20 stoljeća Frana Kršenića koji je izradio taj spomenik. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine ministre. Mi ne smatramo da je dobro da grad određuje gdje će biti spomenik, ukoliko to ne radi u dogovoru sa Vladom i onima koji su sudjelovali u definiranju programa obilježavanja 150 godišnjice rođenja Nikole Tesle. Zahvaljujući takvom razumijevanju stvari prošlo je pet godina. Nitko ne jamči da neće proći još pet godina i nitko ne jamči da spomenik Tesli neće završiti na mjestu na kojem mi nećemo smatrati da je dostojno tog imena i te veličine kako autora, kipara Frana Kršenića tako Nikole Tesle

gospođo predsjednice Vlade, ministri. Imao bih pitanje za ministra Dražena Bošnjakovića. Gospodine ministre, prije nekoliko mjeseci hrvatski su mediji izvijestili da su američki istražitelji neosporno dokazali da su pojedini hrvatski dužnosnici iz bivše SDP-ove, Račanove Vlade obuhvaćeni u međunarodnoj korupcijskoj mreži. Dakle, vezano za nabavu vatrogasnih vozila iz 2003. godine od tvrtke Daimler i da se spominje mito u milijunskim iznosima. Moje pitanje glasi kako napreduje istraga u slučaju Daimler i kada će hrvatska javnost konačno saznati tko su akteri ove afere i koji su to od SDP-ovih ljudi tražili i primili milijunski mito. Hvala lijepa. **Bebić, Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, ovdje nije sporno, dakle da li je netko primio mito nego tko je primio mito. Doista je Daimler priznao da je korumpirao određeni broj dužnosnika i u Sjedinjenim Američkim Državama sklopio je nagodbu gdje je platio jedan veliki novčani iznos. U toj nagodbi, jasno rečeno je sve ovo što ste i vi rekli. Ja ono što mogu ovdje podijeli sa vama je da se istraga intenzivno vodi, da je istraga iznimno složena. Jer očito oni koji su primili su jako dobro sakrili tragove koji vode do njih i ovdje se istraga ne vodi samo putem naših državnih tijela nego se obavlja i putem, dakle međunarodne pravne pomoći gdje trebamo pomoć i tijela drugih država. Ono što mogu reći hrvatska Vlada je stvorila snažne mehanizme i alate koje Državno odvjetništvo, USKOK i policija u ovakvim procesima mogu koristiti. Duboko sam uvjeren da oni, jer ponavljam nije sporno da li je netko primio, nego tko je primio, da oni koji su primili da neće izbjeći ruci pravde. Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine ministre. Zadovoljan sam vašim odgovorom. Evo i puna potpora uvođenju svih ovih instrumenata, mehanizama za obračun s korupcijom. Vjerujem da je predmet složen, ipak se radi o korupcijskoj mreži, i svi se skupa nadamo da ćemo uskoro saznati aktere ove afere. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. predsjedniče, gospođo predsjednice. Svoje pitanje upućujem isto tako gospodinu ministru Draženu Bošnjakoviću. Naime, nedavno se u Rijeci zbio nemio događaj kada je u okviru izložbe život u nastajanju, slovenski umjetnik je rezao i uništavao hrvatsku zastavu, simbol hrvatske državnosti. Ne mogu se miješati naravno u mišljenje umjetničke kritike, nisam dovoljno stručan, ali nije ni gradonačelnik Rijeke koji je kasnije pravdao taj čin. A molim vas, da li možete odgovoriti koje su mjere poduzeti …/Ne razumije se./…, budući se radi o blaćenju hrvatske države, branitelja i cijelog naroda. Hvala lijepa. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, ovdje također činjenice mislim da nisu sporne, jer nesporno je da je došlo do paleža hrvatske zastave, i naravno da smo na hrvatsku zastavu svi osjetljivi jer naši branitelji su zapravo ginuli za tu hrvatsku zastavu, naši branitelji su ostajali bez zdravlja sasvim sigurno da smo na ovakve činove itekako osjetljivi. Ali ovdje je nedvojbeno podnijeta kaznena prijava, kaznena prijava je došla u nadležno državno odvjetništvo i nadležno Državno odvjetništvo ocjenjuje da li ima elemenata i za podizanje optužnog akta. I vi i ja možemo imati o tome svoje mišljenje, međutim jedino nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za podizanje optužnog akta, a kasnije zapravo i za vođenje postupka i sankcioniranje Državno odvjetništvo i sud. Vjerujem da ovaj postupak će vrlo brzo biti okončan, da će postupak dakle biti prezentiran javnosti i očekujem brza rješenja. Hvala. Gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine ministre. Nadležna državna tijela dakle rade svoj posao, ali ne mogu se nekako oteti dojmu da u toj Rijeci se može svašta učiniti, a da ne kažem izgovoriti i vrijeđati, a prvak u toj disciplini je jedan naš kolega sa lijeve strane kojem ne bih ni želio spominjati ni ime, koji je poznat po tome da je svojevremeno nasrnuo gotovo na predsjednika Sabora, a prije kratkog vremena je vrijeđao predsjednicu Vlade i dobro je danas to govori nešto o njemu. Ali dobro je danas kad nosimo ovaj bedž stop nasilju nad ženama to spomenuti, jer će zasigurno danas, sa lijeve strane biti puno onih koji će govoriti glede prava žena. Ali nikoga nisam čuo da je spomenuo, nitko da je spomenuo bilo kakvu uputio kritiku glede tog istupa, pa i čak ispred Odbora za ravnopravnost spolova. A ja vam tvrdim da bi moje stare mudre bakice na selu rekle Slavek, Slavek, sram vas budi. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ja mislim da se možemo malo suzdržati, možemo aluzije, ali nemojmo izravno znate. To nije. Gospođa Mirela Holy će postaviti pitanje. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala predsjedniče. Poštovana predsjednice Vlade, nedavno ste se sreli s EU povjerenicom za pravosuđe Vivian Reding. Ona je tom prilikom opravdana prigovorila Hrvatskoj da borba protiv korupcije zapinje, jer još uvijek nema ni jedne osuđujuće presude za korupciju kada su u pitanju visoki dužnosnici. Upozorila je da to može biti problem u zatvaranju poglavlja 23. pravosuđe. Kako ste vi reagirali na tu kritiku? Neprimjereno. Rekli ste da brojevi dva i tri, zbrojeni daju pet, a to pak znači čistu peticu Hrvatskoj za borbu protiv korupcije. To je strašno omalovažavanje ozbiljnih primjedbi EU, i sigurno je nanijelo štetu Hrvatskoj. Ovim neozbiljnim komentarom htjeli ste valjda pokazati da znate računati, zato vas pitam možete li izračunati kolika je ukupna šteta koju je pretrpjela Hrvatska zbog blagodatne korupcijske klime koju je osigurala stranka i Vlada kojoj ste vi posljednjih godinu dana na čelu, a 7 godina prije toga bili ste zamjenica i desna ruka Ive Sanadera. Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice, ne mogu vjerovati da ste toliko neinformirani kao zastupnica u Hrvatskom saboru, pa da niste do kraja pročitali čak ni ono što je gospođa Reding izjavila, i kakva je bila to igra, kad već spominjete brojeve, kakva je to bila igra nas dvije oko brojeva. Da odmah to razjasnimo. Gospođa Reding je rekla da je 23 sretan broj i da onda ona zato vjeruje da ćemo mi uspješno obaviti sve svoje zadaće i da ćemo uspješno zatvoriti poglavlje 23. Nakon toga sam se ja naravno isto tako poigrala pa sam rekla da se slažem i da su dva i tri naravno pet itd. Prema tome, gospođa Reding nije uputila kritike na ovaj način na koji vi to želite prezentirati, gospođa Reding je dakako dala potporu Vladi u svemu što Vlada čini u borbi protiv korupcije, nakon skupa nas dvije smo imale Hrvatske je naime da zatvorimo poglavlje 23 i zaključimo pregovore i vi biste kao zastupnica trebali davati i meni i Vladi punu potporu u tome, a ne insinuirati i iznositi neistine, u Hrvatskome saboru naravno pogotovo. Što se tiče vašeg pitanja o tome da je gospođa Reding tražila osuđujuće presude pa pitate mene. Pa to biste isto morali znati gospođo zastupnice da u Hrvatskoj, a ja ću vas poučiti, postoji trodioba vlasti. Dakle izvršna to je Vlada, zakonodavna to je Hrvatski sabor i naravno postoje sudovi, znači postoji i taj treći stup vlasti. Vi biste isto tako trebali znati da Vlada ni na koji način, ne samo da ne može, to tako govori Ustav, znači li on vama nešto ili ne, to je drugo pitanje, ne može i ne smije utjecati na sudove, na suce u procesu donošenja presuda. Prema tome, što Vlada radi u borbi protiv korupcije. Ono što je njena zadaća. Stvara neprekidno političko ozračje koje je povoljno za borbu protiv korupcije i poziva stalno i vas da se uključite, da se uključite da ne budete nervozni kad se borba protiv korupcije dotakne nekog vašeg člana. Dakle da dapače, da kažete da dobro je, idemo otvoriti sve, idemo raščistiti sve, idemo naravno osigurati da policija neometano radi svoj posao, a ne to da upravo iz redova vaše stranke, ministra unutarnjih poslova nazivaju koje kakvim imenima zato što profesionalno radi svoj posao. Idemo otvoriti prostor za rad neovisnog državnog odvjetništva, mi smo to učinili dodatno u promjenama Ustava, to je predložila Vlada Republike Hrvatske i ono iznimno važno bez čega se ne može što radi Vlada, osigurava dovoljno sredstava da se cijeli taj posao neometano može obaviti, to je naš posao i mi ga dosljedno obavljamo. I dalje završno, gospođo zastupnice, onako kako sam rekla i gospođi ..., do kraja bez ostatka, bez obzira na prijetnje koje dolaze sa mnogih strana, bez obzira na ucjene, bez obzira na par rekla bih katkada i reket idemo do kraja vidjeti tko je što napravio svakako od afere Deimler do bilo koje druge afere, idemo vidjeti, a u konačnici vi morate znati, vjerojatno znate svatko je nevin dok mu se pravomoćnom sudskom presudom to ne dokaže, to kaže naš Ustav i to moramo poštivati svi. Prema tome, ja mislim zaključno na našu konstataciju o šteti, šteti Hrvatskoj nadasve oni koji se svim silama trude da poglavlje 23. ne zatvorimo i da u borbi protiv korupcije nemamo rezultata. Vlada je u tom poslu i u toj borbi na suprotnoj strani i mi idemo do kraja i kao što sam rekla bez ostatka svakako sviđalo se to vama ili ne. Gospođa zastupnica MIrela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Naravno da nisam zadovoljna s odgovorom jer niste dali konkretnu brojku koju sam ja tražila od vas, a čini mi se da vama nije jasno da bi se zatvorilo poglavlje 23. pravosuđe biti će prije toga potrebno zatvoriti pola vaše Vlade. Gospođo zastupnice, po tko zna koji put ističem ovdje da mi nismo ni sud, ni tužiteljstvo ili USKOK, da li će se netko zatvoriti ili neće to mi ne odlučujemo, to mi ne odlučujemo, odlučuju institucije Republike Hrvatske koji po zakonima i Ustavu moraju raditi. I zato govoriti o tome koga treba uhititi zatvoriti i td., uvijek mi smeta kada se to adresira samo u jednom pravcu, kada bi vi bili malo samokritičniji onda bi našli možda samo neke primjedbe jako blizu sebe. Ali to nećete. Pa nemojte, jer i u tom slučaju ne trebate biti ni sudac ni tužitelj ni istražitelj. Ja vas molim da se suzdržimo od ovakvih izjava, vrijeđanja i etiketiranja jer Sabor nije sudnica. Gospodin Silvano Hrelja će postaviti sljedeće pitanje. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani svi nazočni, svoje zastupničko pitanje postavljam ministru gospodarstva gospodinu Đuri Popijaču.

predsjedniče, ja sam ipak očekivao da ćete vi ipak izreći opomenu, povrijeđen je članak 214. jer gospođa Holy vrijeđa zapravo cijeli Sabor kao instituciju, jer nekada je sigurno partija sudila i tužila ali to više u demokratskim državama ne postoji, Hrvatska je demokratska država i danas vaša partija ne može ni suditi, ni tužiti, ni procesuirati i to više jednom shvatite. to više jednom shvatite. Naučite barem, pročitajte Ustav i naučite kako je Hrvatska danas organizirana i da sud partije više ne vrijedi i gospodine predsjedniče očekujemo opomenu za ovakav istup. Ovlast je predsjedavajućeg da procjeni kada treba dati opomenu, ja nerado primjenjujem taj institut, međutim, molim vas, pozivanje na članak 214. je na mjestu jer kaže da svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. Opće ponašanje u Saboru je da se ne govori o tome da Vlada treba ići ili pola Vlade u zatvor. Molim vas. Ja ću se ovaj put suzdržati da dam opomenu, međutim, ja vas molim da se pridržavamo svi, sve se može reći i kritike i primjedbe itd., na jedan demokratski i korektan način, ne treba posezati za ovakvim kvalifikacijama. Ja vas molim da se od toga suzdržite jer ako netko želi dobivati tako poene, ja mislim da su tako poeni vrlo tanki i znače uglavnom nedostatak argumenata. Gospodin zastupnik Silvano Hrelja, ispričavam se što sam vam prekinuo, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kako rekoh svoje pitanje postavljam ministru gospodarstva gospodinu Đuri Popijaču. Gospodine ministre, osjećate li se odgovornim što je vašom najavom promjene Mirovinskog zakona i povećanja kažnjavanja prijevremenih mirovina u mirovinu otišlo ili će otići 20 tisuća radnika koji to baš nisu još namjeravali učiniti. Time su se smanjili prihodi proračuna za barem 250 milijuna kuna, povećali mirovinski rashodi za najmanje 500 milijuna kuna na razini godine i na bivšim radnim mjestima tih radnika nema novog zapošljavanja. Dakle, osjećate li se odgovornim za ovu paniku i štetu do koje nije moralo doći jer ovdje se zaista ne radi o elementarnoj nepogodi ili se možda ili možda je ovo sve ipak smišljena strategija da se poslodavci što jeftinije riješe viška radnika. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Do ovog momenta je u prijevremenu mirovinu ove godine otišlo, odnosno dobilo rješenje nešto malo više od 12 tisuća građana i građanki, dok je tokom prošle godine kada se nije govorilo i kada se konzumirao Zakon na način kao što se konzumira negdje nešto manje ispod 19 tisuća. Dakle, mogli ste me i prozvati osjećam li se krivim u kontekstu prošlog pitanja, ali dobro. Postavili ste pitanje da li se osjećam odgovornim. Ja se osjećam odgovornim u toj mjeri ukoliko mi nećemo učiniti ništa da pokušamo mirovinski sustav učiniti čim prije i čim kvalitetnije održivim. Danas za postojeće umirovljenike, a podsjećam da je prošlim rebalansom je zaštićen status umirovljenika i standard umirovljenika za razliku od prijedloga koji su naravno dolazili sa vaše strane da se režu rashodi, a hrvatska Vlada to nije dozvolila. A isto tako iako svjesni nepopularnog poteza, a to vi upravo potičete, vi nagovarate ljude da odlaze u mirovinu, vi ih potičete i vi stvarate tu paniku. Jer ovo nije penalizacija. Dakle, postojeći odnosi oni koji rade i oni koji odlaze ranije u mirovinu su duboko nepravedni prema onima koji duže rade. Tako je ispravno govoriti i tako je ispravno tumačiti. Dakle, nije normalno da onaj koji duže radi i duže uplaćuje u mirovinski sustav, ali o tome ćemo imati prilike govoriti kada dođe Zakon o mirovinskom na red, nije normalno da prima manju mirovinu u svom čitavom mirovinskom stažu od onoga koji kraće rade i kraće uplaćuje u mirovinski sustav. Dakle, ako hoćete korektno i odgovorno pristupiti problemu mirovinskog sustava za kojega smo svjesni u kolikim je dubokim problemima. On nije u nijednom momentu bio ugrožen do sada što se tiče isplate mirovina ili bilo čega, ali sasvim sigurno za današnje umirovljenika i za buduće generacije ali i za današnje radnike koji uplaćuju u taj mirovinski sustav mi moramo činiti ove korake da bi taj sustav bio održiv i da bi on u dugim sljedećim godinama jednostavno mogao i biti financiran. Zato naravno ja se ne osjećam odgovornim. Ja bih se osjećao odgovornim da ništa ne činim. A kada činim i kada pokušavam rješavati probleme za to se ne osjećam odgovornim. Hvala lijepo. **Hrelja, Silvano (HSU)** Gospodine ministre, nisam zadovoljan vašim odgovorom, ali mogu reći da vaš osjećaj odgovornosti mi je prihvatljiv. Međutim, problem je u nečem drugom. Ja stojim iza onoga što ste vi rekli, a vi radite suprotno. neshvatljivo je da se od svih problema i anomalija u mirovinskom sustavu rješava problem koji ustvari ne postoji. Kao što je neshvatljivo da se predlaže kazniti već kažnjene, odnosno one koji u sustavu mirovinskog osiguranja unose najviše mirovinskog staža i uplate doprinosa. Želi im se uzeti jedna petina mirovine zbog toga što im fali 5 godina života, pa makar imali 43 godine radnog staža. Prosječni radni staž prijevremenih mirovina je 38 godina staža. Najviši od svih kategorija umirovljenika i jedino su oni kažnjeni. Hvala. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Bio bih slobodan uputiti pitanje predsjednici Vlade gospođi Kosor. Nedavno je europski poznati diplomat i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling izjavo kako u Beogradu još uvijek misle da je velika Srbija moguća. Nažalost, od toga programa se nije odustalo, na njemu se i dalje radi, pa je moje pitanje, da li je Vlada ocijenila opasnosti koje postoje po Hrvatsku te utvrdila koje političke opcije u Hrvatskoj su spremne raditi na ostvarivanju ovih planova? Hvala lijepo. pa dozvolite samo malo stvaranje jednoga okvira vezano za odgovor na vaše pitanje. Dakle, da konstatiram nekoliko činjenica. Hrvatska je danas na pragu završetka pregovora za ulazak u Hrvatska je danas ponosna članica NATO saveza. Dakle, NATO savez svakako nije samo vojni savez, on je puno širi i gospodarski ali tu činjenicu molim vas da uzmete u obzir. Mi smo da bismo ostvarili ulazak u NATO koji smo označili kao jedan od strateških vanjskopolitičkih ali i unutarnjopolitičkih ciljeva, učinili mnogo napora i to je činjenica od koje treba i u ovom odgovoru krenuti dalje. Mi smo kao što rekoh na pragu završetka pregovora za ulazak u Europsku uniju, to je također naš strateških rekla bih i povijesnih cilj. Mi se zapravo vraćamo kući kada postanemo 28 članica Europske unije, mi ćemo se zaista vratiti tamo gdje pripadamo, dakle za stol europskih država i naroda. To je civilizacijski krug kojem mi pripadamo. Mi se s druge strane i sada govorim o stajalištu Vlade i vladajuće koalicije, mi se istovremeno zauzimamo to je poznata činjenica i na tom tragu radimo, da kroz evo završetak pregovora, a pogotovo kada budemo članica Europske unije, snažimo naše susjede i jugoistok Europe također na njihovom euroatlantskom putu. Zašto? Zato što smatramo da je to u najboljem interesu svih naših susjeda, u najboljem interesu ovoga dijela Europe i ako hoćete ovoga dijela svijeta i zato što mislimo da je to u konačnici trajna sigurnost, odnosno da to jamči trajnu sigurnost i stabilnost i prosperitet svih država i naroda u ovom dijelu Europe. Prema tome, jedan od kao što ste čuli kao što znate glavnih ciljeva Vlade jest završiti pregovore, ubrzavati pregovore, završiti u sljedećoj godini, potpisati pristupni ugovor i onda naravno iz te pozicije realizirati sve svoje projekte i gospodarske i ostale kao članica Europske unije. Svakako da smo mi duboko svjesni i prošlosti kroz koju smo prošli. Činjenica je da je HRvatska bila žrtva agresije i to nesmiljene agresije i da mnoge posljedice osjećamo i danas u gospodarstvo, u ljudskim žrtvama, onima koje tražimo neću niti govoriti. Ali je Hrvatska isto tako i mislim da govorim ne samo sada kao članica i kao predsjednica Vlade, nego da govorimo puno šire, dakle znajući kako je opredjeljenje hrvatskoga Parlamenta,

u kojoj će to asocijaciji Republika Hrvatska biti. To je, kao što kaže i Ustav i sva naša nastojanja, Europska unija, mi kao 28. članica i kao članica NATO saveza. Hvala Hvala. Gospodin Daniel Srb, izvolite. slobodno nosi oružje koje je nelegalno, neregistrirano pa tako predsjednik Lovačkog društva "Jelen" iz Mirkovaca kaže: mi nismo još lovačke dozvole konvalidirali jer za to nemamo novaca. S druge strane, u drugim dijelovima Hrvatske vrlo se strogo provodi Zakon o oružju. Osim toga, nažalost financira se novcima poreznim obveznika i ovakve publikacije koje izdaje jedan od koalicijskih partnera sadašnje Vlade. A uz to, uz činjenicu da Vlada nažalost nema novaca za adekvatnu nagradu hrvatskim vaterpolistima, ima novaca za kupovinu stanova koji će se dodijeliti desetoricu oficira JNA koji su vodili napad na Vukovar. **Bebić, pitanje. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Moje pitanje ide premijerki Kosor. Gospođo Kosor, na povjerenstvu za INA-u gospoda Polančec i Šuker izjavljuju kontradiktorne stvari. Šuker kaže kako je Polančec sve što je radio vezano za INA-u radio na svoju ruku, a Polančec kaže kako se o svim pa i najsitnijim detaljima odlučuje na sjednicama predsjedništva HDZ-a. Bili ste sudionica tih sastanaka vezanih za INA-u, a i našli ste se na tajnom sastanku sa Polančecom prije otprilike mjesec dana. Očito je da vezano uz INA-u jedan od vaših najbližih suradnika, Polančec ili Šuker, laže. Pitam vas koji i da li ste vi čitali ugovore o INA-i za razliku od ministra Šukera prije glasanja o njima? Gospođa predsjednica Vlade, Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Sabora. Gospodine zastupniče. Nije pravedno, postavili ste mi nekoliko pitanja, ja imam ograničeno vrijeme, ali nastojat ću odgovoriti na ono što mislim da je suština vašega pitanja. Oko svjedočenja, ja nisam bila i nisam članica povjerenstva kao što znate. Imate članove povjerenstva iz svoje stranke pa vjerujem da su vam dostupni fonogrami. Koliko sam ja mogla čuti, vidjeti i naravno čuti u konzultacijama, nije točno ovo što vi govorite da su svjedoci, dakle oni koji su bili pozvani na svjedočenje, govorili različito. Govorili su možda na jedan drugačiji nastup. Činjenica da je jednom od svjedoka bilo iz vaše stranke, člana povjerenstva, vaše stranke upućeno pitanje kako se osjeća, potpredsjedniku Vlade nitko nije uputio takvo pitanje i nikoga nije zanimalo kako se on osjeća kao potpredsjednik Vlade koji svjedoči na povjerenstvu. Prema tome, ali o činjenicama ću govoriti, nisu govorili kontradiktorno, govorili su isto, slično, koliko ja imam informacije iz onoga što sam vidjela, ali najbolje je pročitati fonogram sa sjednice povjerenstva. To je najbolje i moj prijedlog, pustimo da povjerenstvo završi svoj rad. Tamo nitko nije bio optužen koliko ja znam nešto o radu povjerenstva, tamo su ljudi došli svjedočiti. Vaše pitanje oko mog susreta sa Damirom Polančecom. Pitanje je naravno vrlo tendenciozno, ali ja ću na njega odgovoriti samo argumentima i to onima koji su poznati hrvatskoj javnosti. Ne radi se o INA-i jer se radilo o tajnom sastanku. Ja sam vrlo jasno rekla i u svojoj izjavi da sam obavijestila sve one koji su o tom sastanku trebali nešto znati, vrlo precizno danas pred Hrvatski sabor i prije sastanka Državno odvjetništvo i nakon sastanka Državnog odvjetništvo. Ja mislim da sam apsolutno imala pravo na takvu vrstu sastanka. Na tom sastanku, o detaljima sam naravno isto tako rekla sve što je trebalo reći onima odnosno tamo gdje je trebalo reći i ne vidim u tome apsolutno ništa sporno. I činjenica jest i sada je mogu ponoviti pred Hrvatskim saborom da sam i tada rekla i gospodinu Polančecu, kao što govorim svima samo govorite istinu, to je najbolji način da razriješimo sva pitanja. I u tom trenutku, kao što znate, moga sastanka sa Damirom Polančecom on prema Ustavu Republike Hrvatske u ovoj fazi niti je bio osuđen za bilo koje djelo. Prema tome, prema Ustavu Republike Hrvatske nije bio u tom trenutku apsolutno nizašto odgovoran. Ali kad već postavljate to pitanje naravno onda ja mogu odgovoriti protupitanjem. Kako to da za vas nije to sporno, a nisu sporni drugi sastanci u drugim procesima. Ovdje se naravno ne radi o procesu, ali kad se drugi visoki državni dužnosnici sastaju sa bilo kim tko je na bilo koji način uključen u neki proces, tko je osuđen za kazneno djelo onda vam to nije problematično, a ovo vam se čini problematičnim naprosto zbog toga što želite nanijeti štetu Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Vladi Republike Hrvatske. Prema tome zaključno, što se tiče Povjerenstva za INA-u, ono će sasvim sigurno donijeti zaključke na tragu svjedočenja. I za mene kao predsjednicu Vlade svakako ostaje ključno pitanje, odnosno ključna konstatacija da je ključ za upravljačka upravljačka i vlasnička prava bio u odlukama Vlade 2003. godine i vi to znate. A što se tiče odluka Vlade poslije toga, svatko tko predlaže, tako je bilo i u Vladi koju je vodio gospodin Račan, tako je i sada, onaj član Vlade koji predlaže određenu točku naravno najupućeniji je u nju. On predlaže, a Vlada sa punim povjerenjem i članovi Vlade, kad dobiju detalje o onome što je točka dnevnog reda, dakako glasaju za ili glasaju protiv. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Gordan Maras, izvolite. Djelomično sam zadovoljan odgovorom. Prvo zato što mi niste rekli tko laže, to je bilo prvo pitanje. A drugo pitanje, zadovoljan sam jer ste sad priznali da ni vi niste pročitali te dokumente nego ste samo dignuli ruku. Stvar je vrlo jednostavna u ovom slučaju. Polančec je očito poslušao ono što ste mu savjetovali na tajnom sastanku, a to je da govori istinu. A istina je očita i glasi: Polančec nije sam donosio danas mnoge očito sporne odluke, Polančec nije odlučivao sa Sanaderom u četiri oka… Sudjelovali ste svi vi, na Predsjedništvu HDZ-a pa tako i vi gospođo Kosor, kao zamjenica predsjednika

I zbog toga jer je govorio istinu izbacili ste ga iz HDZ-a. **Bebić, Luka (HDZ)** Ponovo se upuštamo u raspravljanje, u optuživanje, u dokazivanje. Nije Sabor sudnica. Molim vas. Postavit će pitanje gospođa Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice Vlade, poštovani gospodo ministri. Evo ja ću svoje pitanje uputiti ministru zdravstva i socijalne skrbi gospodinu Darku Milinoviću. Gospodine ministre, znamo da mnogi bolesnici, da se u liječenju mnogih teških bolesnika koriste vrlo skupi lijekovi. Recite molim vas, da li će rebalans proračuna vezan za tako skupe lijekove negativno utjecati na dostupnost tih lijekova tako teškim bolesnicima. Darko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Naravno da takve dezinformacije idu iz nekoliko krugova. Najprije oni koji su neinformirani, oni koji se ne žele informirati i oni koji su informirani i znaju da nije tako ali bi htjeli prikazati sve uspjehe ove Vlade kao neuspjeh. Tome govori i činjenica da smo u posljednjih dvije godine povećali fond skupih lijekova, financijska sredstva za financijske lijekove, za posebno skupe lijekove sa 200 na 450 milijuna kuna. Dakle 125%. Da smo u zadnjih 6 mjeseci uveli 15 novih lijekova za liječenje zloćudnih bolesti, reumatoidnog artritisa, multiple skleroze i hepatitisa B i slično. Da smo u zadnjih godinu dana uveli 47 novih lijekova na listu HZZO-a što nismo u posljednjih šest godina i to sve govori o većoj dostupnosti tih lijekova onima koji ih trebaju, a i činjenica da smo administraciju smanjili do reforme zdravstvenog sustava trebali ste čekati šest mjeseci za odobrenje. Danas niti jedan dan. Htio bih iskoristiti jer sam dobio i nebrojeno poruka na pitanje saborskog zastupnika Pupovca, pa radi Hrvata u Gospiću evo iskoristit ću ovu priliku prema možda je kršenje Poslovnika, da su Hrvati grada Gospića jednako ponosni na Nikolu Teslu kao i Srbi grada Gospića gospodine Pupovac. I da je tome tako govori da smo ličkom veleučilištu dali ime slavnog građanina grada Gospića Nikola Tesla i da su udruge iz Domovinskog rata od mene tražili da javno na otvaranju memorijalnog centra osudim teroristički čin rušenja spomenika Nikoli Tesli. Nikola Tesla i spomenik će dobiti zasluženo mjesto u gradu Gospiću, ali ne kao Srbin, nego kao veliki građanin Smiljana, veliki građanin Gospića, veliki građanin Ličko-senjske županije, veliki građanin svijeta. Mi u Ličko-senjskoj županiji takvim ljudima podižemo spomenike ne zato što je Srbin, ne zato što je Hrvat nego što je veliki građanin. A evo vama sam odgovorio na to pitanje. Hvala lijepo. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine ministre i na ovom drugom odgovoru. Ali ja posebno zahvaljujem, posebno sam zadovoljna vašim odgovorom na moje pitanje. Vjerujem da će i pacijenti biti izuzetno zadovoljni, a posebno evo zahvaljujem i zbog određene skupine osoba sa invaliditetom. To su oboljeli od multiple skleroze, jer je i za njih onaj tako skupi Interferon uvršten na listu lijekova što je njima svakako olakšalo daljnje liječenje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Iz dosadašnjeg postavljanja pitanja svjedoci smo da se u nekoliko navrata neki zastupnice i zastupnici postavili po nekoliko pitanja, a članak 180. kaže, četvrti stavak: "Zastupnik može postaviti jedno pitanje. Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme." Nemojte pod firmom jednog pitanja postaviti pet pitanja. Molim vas lijepo. To onda, onda prekoračimo i onaj koji odgovara mora odgovarati na pet pitanja jer mu je postavljeno toliko. tome, držimo se. Ja ću morati nakon što se postavi jedno pitanje, ako se dalje nastavlja postavljati pitanje onda prekinuti. Molim vas lijepo nećemo nikad završiti. Mi smo do sad od 40 prešli samo 11.

Prilikom prezentacije programa gospodarskog oporavka u travnju ove godine nadahnuto ste izjavili da ste uzjahali tog konja, da ste ga čvrsto uhvatili za uzde i da ga znate, odnosno da možete usmjeriti u jednom pravom smjeru. Šest mjeseci kasnije vidimo da je program gospodarskog oporavka trojanski konj, šupalj jer hrvatsko gospodarstvo ne da se ne oporavlja je i dalje u padu, nastavlja se srozavati i na ljestvici globalne konkurentnosti, a najdramatičnija kumulativna posljedica jednog takvog stanja je to što hrvatski radnici dnevno gube radna mjesta i ostaju bez egzistencije. Kad vas je vaš šef Ivo Sanader postavio za svoju nasljednicu bilo je 240000 nezaposlenih. Danas ih je 50000 više. A ova jesen na žalost bojimo je se donijet će još novu eksploziju nezaposlenosti. Pitam vas kakve još neugodnosti krije taj vaš konj i koliko će još hrvatskih radnika ostati bez posla? Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo zastupnice. Moram opet reći da sam jako iznenađena kako ste neinformirani. Je li gospođa Holy nije imala temeljne podatke, pa nemate ni vi. Dakle, kažete da sam ja ono o konju rekla na prezentaciji programa gospodarskog oporavka. Nisam gospođo zastupnice, ne, nisam. To sam rekla jednom drugom prilikom i to u Istri to sigurno gospodin Kajin može pojasniti. pojasniti. U Istri na jednom potpuno drugom događaju, tako da evo molim vas da kad čitate novine onda pažljivije naprosto se podsjetite onim što je činjenica. A o konju naravno sasvim figurativno. Dakle, nije bila prezentacija, nije to bilo na prezentaciji u Vladi Republike Hrvatske. Program gospodarskog oporavka Vlada Republike Hrvatske sprovodi gospođo zastupnice i ja očekujem vašu potporu. Mi smo kroz program odradili niz mjera koje su sasvim životne. Dakle, one nisu na papiru. One su životne. Ja ću vam spomenuti neke. Spomenut ću vam činjenicu da smo prva Vlada koja je smanjila neporezna davanja. Dakle, smanjili smo neporezna davanja. Vidim čuđenje na vašem licu, vidim da niste informirani o tome. Ja ću i vama gospođo zastupnice poslati jedan pregled svega što smo odradili podebeli kao što sam nedavno poslala i predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Josipoviću, pročitajte molim vas, vidjet ćete koje smo mjere donijeli. Od naravno mjera kojima smo apsolutno uspjeli postići ono što se zove suzbijanje nelikvidnosti u državnim poduzećima. Ne znam gospođo zastupnice znate li npr. da je HEP prošle godine dugovao oko milijardu 700, 800 milijuna, sada ne duguje ništa. Ne znam znate li da je upravo ova Vlada uspjela u svojim nastojanjima vezanim za uplaćivanja duga INA-e. Ne znam znate li da smo od 1. srpnja npr. krenuli sa novim sustavom vezanim za plavi dizel, i da imamo sjajne rezultate. To je svakako i ušteda u proračunu, ali isto tako i borba protiv korupcije, vrlo snažna. Imamo niz mjera, evo oko spajanja, vidim da su na tajnom sastanku zastupnici Maras i Vinković i Bernardić, budući da gospodin zastupnik ima optužnicu, pa onda spominjem se činjenice da mi se spočitavalo da se sastajem na tajnim sastancima, a radi se, pa se pitam hoćete li i sada učiniti nešto po tom pitanju, ali ovo je samo digresija. Dakle niz mjera koje smo odradili, vjerujem da vas to veseli, primjerice samo u sustavu kartičnoga poslovanja, da smo vezano za plavi dizel uveli reda. bilo je 325 tisuća nezaposlenih. U jednom trenutku 400 tisuća nezaposlenih u Republici Hrvatskoj, a nije se radilo o globalnoj krizi, nije bilo globalne krize i nije bilo globalne recesije. Što se tiče spominjanja gospodina Sanadera, i činjenice da je u njegovo vrijeme bilo manje nezaposlenih, to je vaše pravo da evo slavite prethodnika, to je naravno vaše pravo kao saborske zastupnice, ali ja govorim o činjenicama i vezano za konkurentnost. Jedna od tema koja se spominje u tom dokumentu o konkurentnosti jest borba protiv korupcije, u tome definitivno imamo rezultata, ali i i nemijenjanje radnoga zakonodavstva, a vi ste bili ti, SDP je bio taj koji se protivio i skupljao potpise za referendum, koji se protivio minimalnoj izmjeni Zakona o radu, a to nam spočitavaju upravo na toj ljestvici vezano uz konkurentnost da ne mijenjamo radno zakonodavstvo. Prema tome, činjenice na stol, idemo razgovarati dokle ste došli u borbu protiv korupcije, u borbu za gospodarski oporavak i završetak pregovora.

Činjenica je da svaki dan vašega vladanja bez posla ostaju desetci radnika, da ste uništili preko 50 tisuća radnih mjesta a niste otvorili nova radna mjesta. Otvarate samo afere. Predsjednice Vlade, ovoga trenutka na burzi rada u Hrvatskoj je stotinu tisuća mladih ljudi. Svaki četvrti od njih s diplomom. Kakvu ste im to skrojili budućnost? Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zoran (SDP)** Pa ja mislim da bi vi trebali opomenuti po članku 214. našu predsjednicu Vlade, jer u Hrvatskoj je čovjek nevin dok mu sud ne utvrdi da je kriv, a mi se bar javno sastajemo u sabornici. Luka (HDZ)** Molim vas lijepo, nastavljamo sa postavljanjem pitanja. I molim vas, dosad smo 13 od 40. Budimo koncizni u pitanjima i koncizni u odgovorima. Na redu je gospođa zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade, dame i gospodo ministri i ministrice, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja postavljam pitanje gospođi premijerki Kosor, i to upravo danas na današnji dan, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je direktni povod mojem pitanju, a i događaji koji su uslijedili u posljednjih nekoliko mjeseci u vezi s ovim danom. Nasilje nad ženom koje je završilo dvostrukim ubojstvom i jednim samoubojstvom nedavno u Benkovcu očito je po svim navodima uslijedilo jer su službe zadužene za postupak u slučaju upozorenja na moguće krivično djelo zakazale. Kada su u ovom Visokom domu tražili solidarnost žena pri izglasavanju povjerenja vama osobno, upozorila sam vas i tada da vam ta vrsta solidarnosti nije bila važna kada se radilo o mogućim slučajevima prostituiranja maloljetnica u domu za mladež u Osijeku. Ponovno mediji ukazuju na slična događanja nad maloljetnim ženama, događanja koja su nasilje. Gospođo Kosor, u svim ovim slučajevima u pitanju je funkcioniranje institucija sustava. Pa vas ipak pitam, što konkretno, konkretno činite kako bi se česta floskula nulta stopa nasilju u ovom slučaju prema ženama, neovisno koje dobi, zaista učinkovito i sustavno provodila? Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo zastupnice, hvala svakako na ovom pitanju. Osobito je važno što ga postavljate upravo na današnji dan, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Moram reći da je Hrvatska među rijetkim zemljama koje uz međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, obilježava i svoj nacionalni dan, i evo podsjećam da je to bio i moj prijedlog tada kao ministrice i potpredsjednice Vlade. Napravljeno je dosta, radi se dosta, slažem se s vama, nikada dovoljno i u slučaju koji spominjete kao što znate Ministarstvo unutarnjih poslova je vrlo promptno reagiralo i označilo ljude koji u svom poslu nisu taj posao obavili do kraja, onako kako su trebali. Ono što, na čemu, budući da mene pitate i inzistiram kao predsjednice Vlade da sve institucije rade svoj posao, naravno bez …/Ne što znači i centri za socijalnu skrb, ali isto tako Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle policija i svi drugi, lokalna zajednica. Često zaboravljamo lokalnu zajednicu koja, gdje se često puta događa da ljudi misle da je to nečiji drugi problem, da je to isključivo državni problem, a nasilje u obitelji je naravno problem sviju nas. Ja vas svakako neću podsjećati jer vi to gospođo zastupnice dobro znate da smo donijeli i programe, da smo donijeli, što mislim jedan od najvažnijih dokumenata a to je protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, gdje je vrlo jasno konstatirano koja institucija u kojem trenutku treba što raditi. Dakle odvojiti nasilnika od žrtve, i onda tako redom, s obzirom na činjenicu da mnoge žene žrtve nasilja imaju djecu, dakle i postupanje škole, postupanje centara za socijalnu skrb itd. Slažem se oko toga pitanja da se borimo protiv nasilja nad ženama moramo zaista ako oko nečega moramo biti zajedno, moramo oko toga, ali to znači suzbijanje nasilja na svakoj razini. Svaka neodmjerena izjava prema bilo kojoj ženi pogotovo u javno političkom životu zapravo otvara put ka nasilju, jer se tolerira u društvu kao dopušteno ponašanje, a onda u konačnici vrlo često žene stradaju. Ja podsjećam da je Vlada u tom smislu i donijela odluke kojima sufinancira nevladine udruge odnosno sklonište za žene žrtve nasilja da smo upravo u vrijeme dok sam ja bila ministrica obitelji u ovom slučaju da smo inicirali sklapanje sporazuma o sufinanciranju tih najvećih skloništa, država odnosno Ministarstvo Vlada svakako lokalna zajednica. I na tome treba uznastojati i svakako pozivam sve prije svega zastupnike u Hrvatskom parlamentu da se u toj borbi nasilja nad ženama pridruže iskreno. MI smo imali kampanju ako se sjećate, Vlada je to provela u borbi protiv nasilja nad ženama i ja ću zaključno reći nitko u Hrvatskoj ne može biti ni uvaženi liječnik, ni uvaženi saborski zastupnik, ni uvaženi odvjetnik, ni uvaženi bilo tko ni uvaženi bilo tko ako doma tuče svoju ženu, to mora biti temeljna poruka toga se moramo dosljedno pridržavati i nasilnike iz naših redova, da tako kažem, apsolutno izolirati, osuditi i obilježiti. Hvala vam lijepa. ali ja sam vas konkretno pitala, od ovih malih dijela, vi dobro znate da postoji diskrepancija između Prekršajnog zakona, Zakona o kaznenom postupku koji nije dovoljno konkretan, nije dovoljan preciziran i ne štiti žene i ne mogu se procesuirati oni koji su koji su nasilnici nad ženama. Vi znate isto tako dobro kada smo imali kampanju koja se trebala zvati nasilje nad ženama i u obiteljima da smo je mi preimenovali u ovom našem u ovom našem Saboru kao samo borbu protiv nasilja u obitelji, a to nije dovoljno. Stoga ja vas zaista pitam, sustavno a ne gaseći vatru amo i tamo, sustavno od prvih dana obrazovanja do kasnijeg sustavnog rješenja ovog pitanja. Hvala lijepo.

postaviti premijerki i ja ću se isto kada vidim da gotovo većina zastupnika HDZ-a i većina ministara nosi ovaj bedž "Stop nasilju nad ženama" zadržati upravo na ženama. Za koji sat zastupnici će raspravljati o Zakonu o mirovinskom osiguranju, najava izmjene tog Zakona dovela je do toga da je sigurno od 1. 6. ili 7. ili od današnjeg dana zatražilo 20 tisuća ljudi prijevremeno umirovljenje. Nakon ovog opernikanskog obrata da Zakon ide u drugo čitanje, što pozdravljam, ja pozivam građane da se suzdrže od odlaska na mirovinsko to to osiguranje, da ne podnose zahtjeve za prijevremeno umirovljenje jer možda u konačnici ništa neće biti od tog Zakona. Međutim, bit zakona se ogleda u tome da će žene morati raditi do 65 godine, odnosno da onaj koji ima koji ima 40 godina radnog staža a nema 65 godina života će biti kažnjen. Za mene je to bešćutno. Jasno gospođo premijerka svi mi znamo za odluku Ustavnog suda pa sam čak mišljenja da bi Ustav u tom dijelu kada govorimo o ženama trebao promijeniti. Međutim, ja postavljam pitanje koji je vaš stav da žene rade, pa i preko 40 godina do 65 godine. Jasno problem u ovoj zemlji je banalan, samo u zadnjoj godini rušilo se 90 tisuća radnih mjesta, nelikvidnost je porasla za 8 milijardi kuna, javni dug države za 6 milijardi kuna, znam da se mirovinski sustav raspada, da smo u ozbiljnim problemima, ali molim vas odgovorite mi koja je vaša pozicija oko tog Zakona i što mislite da žene rade do 65 godine života? Hvala gospođa predsjednica Vlade, Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Žao mi je da niste takva pitanja postavljali u vrijeme kada ste vi participirali u vlasti i kada ste donosili odluke da preko noći 60 tisuća žena koje su koristile trogodišnji dopust moraju otići na posao, bez ikakve logistike, bez ikakvog rješenja o tome gdje će njihova djeca biti, tko će njihovu djecu čuvati i žao mi je da se niste suprotstavili dok ste bili na vlasti da se doslovce prepolove rodiljne naknade i da naravno mnoge žene nemaju nikakvu perspektivu o tome što će sutra napraviti i noće li moći kupiti pelene ili mlijeko svojoj djeci ili ne. Moja Vlada, odnosno Vlada u kojoj sam ja, participirala je donijela odluku o delimitiranju rodiljnih naknada za zaposlene žene, izjednačili smo zaposlene i nezaposlene, tako da po prvi puta i domaćice imaju, gospodine zastupniče, rodiljne naknade, isto tako smo učinili sa obrtnicama, vratili taj trogodišnji dopust koji ste vi drastično srezali, bešćutno kao danas govorite, meni bešćutno i naravno učinili puno toga da se populacijska politika doslovce uruši. NO, da se vratim konkretno vašem pitanju. Zakon o mirovinskom osiguranju će se mijenjati, vi ste rekli da od toga izgleda neće biti ništa zbog toga što smo mi danas odlučili da Zakon ide u redovitu proceduru, prevarili ste se. Vidim da ste se iznenadili, da ste morali preformulirati pitanje ste postavili meni jer ste ga koncipirali za to da Zakon ide u hitnu proceduru, sada ste ga na brzinu preformulirali što je naravno dobro jer se morate prilagođavati. Dakle, ići će u redovitu proceduru, ona neće trajati predugo, jer kao što je rekao i ministar gospodarstva mi moramo nešto promijeniti. Gospodine zastupniče ne može se ništa mijenjati tako da se, dakle ne može se mijenjati od Vlade neprekidno da se nešto radi, ali zapravo tražite od Vlade da stojimo u mjestu, dapače kada se govori o mirovinskom osiguranju da idemo unatrag. Naravno da se to neće dogoditi. možemo, ne možemo pratiti sustav u kojem imamo 1,29 zaposlenih naprema 1 umirovljeniku. Gospodine zastupniče to je neodrživo dugoročno. 20 milijardi skupimo od doprinosa, a evo ove godine 16, 17 milijardi ćemo morati osigurati iz proračuna. Mirovina će biti tako da ne bude zabune, ići će redovite kao što su unatoč krize mirovine išle i do sada, redovito dapače mi ćemo pronaći sredstva i za isplatu duga pred kraj ove godine, dakle ona rata koja nam dolazi. Ne radi se o kopernikanskom obratu, radi se o činjenici da sam i ja razgovarala sa predstavnicima sindikata, da smo mi u Vladi ne samo slušali nego smo i čuli, da smo se oko ovoga dogovorili, dakle da idemo jednim ublaženim tempom, ali odluku o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju moramo I to je činjenica, to je za dobrobit sustava i to je za dobrobit ovih umirovljenika o kojima vi govorite. Ali tražite s jedne strane da mirovine rastu, a s druge strane zapravo tražite da se sustav do kraja i u potpunosti uruši. I podsjećam vas kada pitate o ženama, vi ste bili u vlasti kada je Vlada donijela odluku o izjednačavanju dobi za odlazak u mirovinu, a to ste zaboravili, i mi smo donijeli i jedan Zakon o ravnopravnosti spolova i drugi Zakon o ravnopravnosti spolova i Ustavni sud je na temelju toga donio odluke. To što za vas možda Ustavni sud ne znači ništa, to je druga priča i odluke Ustavnoga suda, to je druga priča, to naravno nije dobro za nekoga tko je zastupnik u Hrvatskom saboru pogotovo tako dugo, ali to je naravno vaša stvar i vašeg političkog odabira. Na kraju ovakav model kakav mi predlažemo imaju gotovo sve europske zemlje. Zaključno, kada pitate o ženama i kada pitate mene, spremna sam poslušati i možda u zakon unijeti na tragu prijedloga, na tragu primjedaba i na tragu strahova i neke modifikacije tih odredbi ali da sa zakonom moramo ići to je činjenica. Mi ćemo o ovome zakonu i dalje razgovarati prije svega sa predstavnicima sindikata, ali i sa umirovljeničkim udrugama. Dakle, gospodine zastupniče pridružite se jer Zakon o mirovinskom osiguranju je dio programa gospodarskog oporavka, pridružite nam se, pridružite se Vladi i neka IDS da snažnu potporu provedbi programa gospodarskog oporavka. Hvala. Gospodin Damir Kajin. Izvolite. U Hrvatskoj je taj omjer 1:1,22. IDS je bio u vlasti godinu i pol dana. Naša krivnja, o.k. prihvaćam nije bitno. Međutim, isto tako mi možemo izmijeniti Ustav i vratiti položaj žena tamo gdje je bio to jučer. E sada kada govorimo o tome što je bešćutno, znate što je za mene gospođo premijerka bešćutno? To što je od 1.7. kada ste preuzeli vođenje Vlade 2009. do 1.7.2010. ova zemlja ostala bez 90 tisuća radnih mjesta. A od tih 90 tisuća radnih mjesta, 50 tisuća se odnosi na žene. Prema tome, nemojmo se imputirati, da ne govorimo o svemu ostalom. Nema većeg socijalnog pitanja, ja vas uvjeravam od ovog mirovinskog pitanja. Da netko radi 40 godina i da ne može ići u punu mirovinu, a da ne govorimo sada o ženama koje će doći u situaciju da će morati raditi do 65 godine. Mi ovim prijedlogom zakona

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana gospođo predsjednice Vlada Republike Hrvatske s članovima i članovima hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Pitanje upućujem ministru pravosuđa gospodinu Draženu Bošnjakoviću. Gospodine ministre, zamolbom za pomoć pred institucijama hrvatske države obratio mi se moj novogradišćanin gospodin Rade Aleksić direktor i vlasnik većinskoga udjela u Hrvatskom radiju Radio postaji Nova Gradiška, kojemu je grad Nova Gradiška na čelu sa gradonačelnikom iz redova Socijaldemokratske partije povrijedio i nelegalno i protuzakonito uskratio pravo vlasništva i pravo na rad. Naime, struktura vlasništva u ovome radiju ima 56% udjela većinski vlasnik, 25,20% ima grad Nova Gradiška, a 21,8% bivši zaposlenici. Na poticaj grada Nove Gradiške, 9. srpnja ove godine održana je skupština na kojoj su suprotno odredbama Zakona o trgovačkim društvima glasovima nazočnih bez obzira na vlasničke udjele, protuzakonitim odlukama je većinski vlasnik izvlašten i s dijelom zaposlenika izbačen iz prostorija radija. Ne dopuštaju mu rad, smijenili su glavnog urednika, promijenili su programsku shemu i na tuđoj opremi obavljaju djelatnost. Međutim, to nije dosta jer socijaldemokrati u gradu Novoj Gradiški ne poštuju niti odluke pravosudnih organa i ustraju na ovom nedopustivom stanju. Ne znam ministre koliki je ovo doprinos socijaldemokrata razvoju demokracije i poštivanju pravne države, ali sigurna sam da je ovo još jedna potvrda neskrivene želje Socijaldemokratske partije za ovladavanjem medijskim prostorom i na lokalnoj razini u kojoj ne biraju sredstva. Budući da znam da se vlasnik i direktor Hrvatskoga radija Radio postaje NOva Gradiška obraćao institucijama Hrvatske države, moje pitanje glasi gospodine ministre, je li ministarstvo upoznato s ovim slučajem i što je do sada poduzeto ili će se učiniti kako bi se pozitivni zakonski propisi poštovali i provodili i na Hrvatskom radiju Radio postaji Nova Gradiška? Hvala. Gospodin ministar Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnike iz vašeg pitanja proizlazi da se ovdje radi zapravo o povredi prava vlasništva, udjela u trgovačkom društvu. Pravo vlasništva je pravo koje je posebno zaštićeno i našim Ustavom, a naravno cijelim nizom zakona je regulirana zaštita prava vlasništva i Zakonom o vlasničko-pravnim odnosima i Zakonom o trgovačkim društvima i cijelim nizom zakona. Teško mi je ulaziti u ovaj konkretan predmet koji ste vi u vašem pitanju naveli, ali nema nikakve dvojbe ukoliko je nekome nasilno oduzeto pravno vlasništva ili nekakvom odlukom Skupštine trgovačkog društva, taj ima cijeli niz pravnih instrumenata i pravnih lijekova putem kojih može zatražiti zaštitu. Ako se radi o nezakonitoj odluci Skupštine trgovačkog društva pred nadležnim Trgovačkim sudom moguće je pokrenuti postupak da se takva odluka utvrdi ništetnom. Ako je povrijeđen i posjed pred nadležnim općinskim sudom moguće je pokrenuti dakle postupak za zaštitu zaštitu od smetanja posjeda, za povrat posjeda. Postoje privremene mjere kojima je to moguće što prije ostvariti. Dakle, onaj tko smatram da mu je povrijeđeno pravo ima cijeli niz instrumenata koje naš pravni sustav predviđa. Što se tiče konkretnog predmeta moram priznat da nisam upoznat. Vidjet ću da li je tako nešto došlo u Ministarstvo pravosuđa u obliku predstavke jer mi možemo postupak kao Ministarstvo pravosuđa jedino po predstavkama građana. To je jedini oblik. Odluke donose sudovi, sudovi su kod nas neovisni. Ja ću pogledati i ovo vaše pitanje na koncu mogu i tretirati kao predstavku pa ćemo vidjeti o čemu se ovdje radi. Hvala Vardić, Suzana (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine ministre. Svojim odgovorom ste me uvjerili koliko je druga strana grad Nova Gradiška povrijedio zakona. Međutim, gospodine ministre, i kao građanka i kao zastupnica vjerujem u institucije Hrvatske države i zalažem se da se njihovim djelovanjem ostvari Ustavom zajamčeno pravo da smo pred zakonom svi jednaki i da zakon za sve jednako vrijedi. Ali mislim da je slučaj hrvatskog radija, radio postaje Nova Gradiška još jedan primjer kako socijal-demokratska vlast nelegalno, protuzakonito postupa držeći se kako im nitko ništa ne može što me čak i ne čudi posebno jer postoji još jedna parlamentarna stranka koja javno kaže da ne priznaje zakone Hrvatske države, a kako su socijaldemokrati s tom strankom i u Novoj Gradišci u koaliciji na vlasti pa što su dulje očito je da postaje ih sve teže razlikovati. Gospodin zastupnik Vedran Rožić će postaviti pitanje. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo premijerko, gospodo ministri. Moje pitanje upućujem ministru gospodinu Davorinu Mlakaru. Trenutno na političkoj sceni oporba prigovara Vladi zbog navodnih kršenja radničkih prava vezano za Zakon o radu, a istovremeno na lokalnoj razini gdje obnašaju vlast već godinu dana vrše šikaniranje radnika, oduzimaju im osnovna radnička prava, daju otkaze po stranačkoj podobnosti. Takav je slučaj i u gradu Trogiru gdje vlast obnaša koalicija SDP-HNS-HSU. Stoga upućujem vama pitanje što je Ministarstvo uprave poduzelo nakon obavljenog inspekcijskog nadzora nad nezakonitim odlukama SDP-ovog gradonačelnika Damira Rige. Naime, u prosincu 2009. godine uručio je otkaze 11-orici djelatnika, čak i nekima koji su bili na bolovanju, uz obrazloženje da do otpuštanja dolazi zbog teške financijske situacije u kojoj se našao grad Trogir, da bi u isto vrijeme povećao plaće od 12 do 50% i zaposlio 22 nova djelatnika i to većinom bez radnog iskustva. Hvala. Gospodin ministar Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin** Poštovani zastupniče, točno ste rekli, krajem 2009. i početkom 2010. godine u Ministarstvo uprave je došlo više predstavnika službenika i namještenika koji su bili zaposleni u upravnim tijelima Grada Trogira pa smo stoga na temelju svih tih predstavki 16. i 17. ožujka 2010. godine proveli upravni i inspekcijski nadzor u upravnim tijelima Grada Trogira i utvrdili smo sljedeće: da se nisu odgovorni za rad upravnih tijela i službi držali Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi jer su taj zakon prekršili na nekoliko načina. Jedan od njih je da su smanjivali broj zaposlenih i stavljali ih kao neraspoređene službenike koji su inače imali prilike rasporedit na postojeća radna mjesta, da su im skratili rokove koji su zakonom propisani da moraju biti na raspolaganju, da su uskratili nekima dio i godišnjeg odmora i da su neka rješenja o prestanku rada u tim upravnim službama donijele osobe koje nisu bile ovlaštene donositi takve dokumente. Na temelju svega toga mi smo o inspekcijskom nadzoru što nam nalaže zakon sastavili zapisnik, naložili gradonačelniku da te nezakonitosti utvrđene ispravi. On se na temelju opet istog zakona očitovao prigovorom ministarstvu. Mi smo inzistirali da te ispravke izvrši jer u protivnom ostaje konstatacija, što je bilo već rečeno u početku, da je on prekršio nekoliko odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Vi znate da je njegova odgovornost, s obzirom na Zakon o neposrednom izboru, takva da može odgovarati jedino za sada prema postojećim odredbama na izborima, odnosno da postoji mehanizam pokretanja referenduma kojima se može opozvat gradonačelnik. Ali s obzirom da mi te ovlasti nemamo to nismo ni napisali nego smo tražili da se ove nezakonite radnje isprave i jedino što ostaje zaposlenicima koji su da tako kažem na nezakonit način ostali bez posla, da pokrenu redovni postupak pred sudovima da bi dokazali pravo na radni odnos. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Vedran Rožić, izvolite. **Rožić, Vedran (HDZ)** Donekle sam zadovoljan odgovorom, ali očito je znači da se ponavlja scenarij iz 2000. godine. Znači da će ti radnici biti po sudovima nekoliko godina i da će sudovi normalno presuditi u korist radnika, ali opet će biti oštećeni oni osobno, a isto tako bit će oštećen proračun i Republike Hrvatske i lokalne samouprave.

Cijela hrvatska javnost je upoznata s financijskom aferom Šipan koja već tri mjeseca potresa Dubrovnik, a u koju su umiješani i visoko pozicionirani članovi Dubrovačke Hrvatske narodne stranke i Socijaldemokratske partije, a koji obnašaju vlast u Gradu Dubrovniku posljednju godinu dana. Naime, HNS-ov načelnik je bez odluke Gradskog vijeća Dubrovnika naložio isplatu gradskog novca na račun privatne tvrtke u suvlasništvu koalicijskog partnera a u vezi kupoprodaje nekretnine na otoku Šipanu. Znate da je gradonačelnik Dubrovnika izjavio pred javnošću putem medija, dao mu je nalog za isplatu novca, podmetnuo koalicijski partner, pa su cijeli slučaj preuzeli nadležni organi, a predsjednica dubrovačkog SDP-a i predsjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika u čijoj nadležnosti je svaka financijska transakcija iznad milijun kuna pokazala je veliku upornost u zaštiti nezakonitih radnji gradonačelnika i nije učinila ništa u zaustavljanju nezakonitog rada i postupanja na štetu građana Dubrovnika. Naprotiv, pokušala je opravdati nezakonite radnje gradske uprave koju čine SDP-ovci i HNS-ovci. Budući da je klub vijećnika HDZ-a i HSS-a uputio zahtjev Državnoj reviziji i Ministarstvu uprave da se izvrši nadzor i revizija nad radom gradske uprave u Dubrovniku, a budući da još odgovor nismo dobili moje pitanje ministru uprave što se do sada napravilo da se zaustavi nezakonito postupanje i prekoračenje ovlasti članova SDP-a i HNS-a koji obnašaju vlast u Dubrovniku i jesu li poduzete mjere da se nezakonito isplaćeni novac vrati u proračun grada Dubrovnika i koje su sankcije predviđene osim sljedećih izbora. ministar Davorin Mlakar. Ali Ministarstvo uprave planira tamo baš zbog zahtjeva koje smo primili izvršiti inspekcijski nadzor u relativno kratkom roku. Ono što je bitno reći za probleme u gradu Dubrovniku nije samo raspolaganje nekretninama, nego su i prigovori na nešto slično što smo imali u Trogiru na radni odnos, zapošljavanje ljudi u upravnim odjelima i službama i isto tako na davanje otkaza, odnosno na stavljanje ljudi na raspolaganje. Zbog toga, zbog tih prigovora koje dobivamo iz grada Dubrovnika izvršit ćemo inspekcijski nadzor i ono što smo u odgovoru kada nas se pitalo rekli za ovo raspolaganje upozorit ćemo ponovo. Ovlasti svakog gradonačelnika koje mi možemo utvrđivati i trebamo utvrđivati su da može raspolagati nekretninama koje su u vlasništvu grada do iznosa od milijun kuna. Preko tog iznosa raspolagati, bilo otuđiti ili kupovati nekretnine ne može se a da se za to ne dobije suglasnost predstavničkog tijela, odnosno Gradskog vijeća grada Dubrovnika. u konkretnom slučaju na Šipanu radilo o nekretnini koja je bila preko ovog iznosa od milijun kuna o tome je odluku trebalo donijeti predstavničko tijelo nije mogao samostalno o tome odlučivati gradonačelnik, detaljan odgovor sa svim što ćemo utvrditi u postupku donošenja odluka i gradonačelnika i predstavničkog tijela grada Dubrovnika izvijestit ćemo vas po obavljenom inspekcijskom nadzoru. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine ministre. Očito ćete u predstojećem razdoblju imati puno posla u Dubrovniku, jer dodatno zabrinjava mogućnost, situacija da afera Šipad nije jedina, da je u još puno slučajeva prekršeno pravo gradskog vijeća, a u posljednje vrijeme također stavljena hipoteka na gradsko zemljište bez suglasnosti gradskog vijeća. Dakle, očekujemo vaše brzo postupanje. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja svoje pitanje upućujem predsjednici hrvatske Vlade. Gospođo Kosor, neke zemlje iz okruženja našeg primjerice Crna Gora nezaustavljivo rastu na globalnoj ljestvici konkurencije. Sve je bliža Sloveniji koja je najuspješnija od bivših republika. Gdje je Hrvatska? Hrvatska nezaustavljivo ide dalje, ali na žalost prema dnu. I ove godine gori smo čak i od Kazahstana. Možete li nam reći gospođo Kosor, koje je mjesto Hrvatska zauzela ove godine na ljestvici konkurentnosti i koliko je pala u posljednjih nekoliko godina. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa premijerka Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa. Gospođo zastupnice, ne mogu vjerovati da vi tvrdite da Hrvatska nezaustavljivo ide prema dnu i da završetak pregovora za ulazak u Europsku uniju držite odlaskom prema dnu. To To je zanimljiva činjenica i zanimljiva konstatacija o kojoj ćemo itekako voditi računa. Prema stajalištu Vlade i mišljenju Vlade i vladajuće koalicije Hrvatska završavajući pregovore za ulazak u Europsku uniju što je svakako i u kontekstu snaženja hrvatskoga gospodarstva ostvaruje strateški i nacionalni cilj i nikako to ne bih nazvala klizanje prema dnu. Što se tiče konkretnoga pitanja koje ste postavili, pa vi dobro znate što su ključne prepreke toga što bi nas moglo povući više i da brže idemo gore i da budemo konkurentna zemlja u tom smislu. To je provedba u potpunosti Programa gospodarskoga oporavka Vlade Republike Hrvatske za koju smo dobili potporu Svjetske banke, MMF-a, Hrvatske narodne banke, gospodina guvernera Rohatinskoga, savjetničkog tima ekonomskoga Predsjednika Republike Hrvatske ali i svih vodećih ekonomista u Hrvatskoj. A što to znači provedba programa? To znači provedba dosljedno svih onih točaka koje smo naznačili, primjerice Zakona o radu. Jer tu među primjedbama zašto nismo konkurentniji jest i nemogućnost mijenjanja radnoga zakonodavstva. Malo prije sam to rekla. Vi ste bili ti gospođo zastupnice koji ne date mijenjati zakon, ove odredbe vezane za produžetak ugovora. produžetak ugovora. Dakle, vi ste ti koji se definitivno opirete provedbi programa gospodarskoga oporavka, vi ste ti koji se protivite provedbi programa koji predviđa recimo i onu minimalnu mjeru oko uštede državnoga proračuna na primjer spajanja, odnosno ukidanja određenih agencija ili ureda. Mi smo podsjećam vas predložili da se samo administrativno na primjer spoje dvije ergele i da na taj način uštedimo do 30% proračunskoga novca. Vi to ne date. Vi ste izveli na ulice grada Đakova građane i krivo ih informirali o tome što Vlada radi, jer vi ne date da se smanje da se smanje troškovi države za te dvije ergele. Vi ne date da mi uštedimo u državnom proračunu. Vi tražite da trošimo naravno još više i niste htjeli objasniti građanima Đakova i građanima Republike Hrvatske da nitko ne vodi ni konje, ni ergelu i dapače da je Vlada tamo u jahaonice uložila 20 milijuna kuna i da će uložiti još. Vi ne date spajati bolnice i da na taj način štedimo proračunski novac. Za vas iz SDP-a, vi ste to javno rekli i vaš kolega zastupnik da bi se u jednom slučaju uštedilo pišljivih 20 milijuna kuna. Gospođo zastupnice, 20 milijuna kuna je ogroman novac, novac kao planina. Svaka lipa proračunskog novca je novac kao planina. Ali dozvoljavate da se kao što je gospođa zastupnica Buterin rekla, da se 148 milijuna kuna u Rijeci odakle dolazite nenamjenski troši. Molim vas, saberimo se i radimo za program gospodarskog oporavka. Gospođo zastupnice, dobro …/Ne Hvala. Gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Gospođo Kosor, ja sam sigurna da ni sama ne vjerujete u ovo što govorite, a kamoli da vam vjeruje hrvatska javnost. Na svu sreću građani Republike Hrvatske još ne pate od kolektivne amnezije kao što vi izgleda vjerujete u to. Govorite o ključnim preprekama. Ja mislim da su ključne prepreke upravo u tome što u posljednje vrijeme mi o vašem radu uglavnom čitamo iz crne kronike, iz izvješća državnog odvjetništva, USKOK-a i policije, a uglavnom ne zanima vas ono što sam vas pitala. Vas ne zabrinjava činjenica da je Hrvatska 2008. godine bila na 61. mjestu, 2009. na 72., a ove godine smo gori čak i od Kazahstana, i od Crne Gore. Mislim da ste stvorili najtežu krizu, a to je kriza upravljanja državom. I konačno, nije ni čudo da vam građani Republike Hrvatske u 80% slučajeva

(HDZ)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, gospodin Matušić. Gospodine predsjedniče, na žalost moram konstatirati da je ponovno povrijeđen članak 214. u kojem se vrijeđa predsjednicu Vlade, jer potpuno je neprimjereno i netočno govoriti da se o njenom radu čita iz crnih kronika. O radu SDP-ovaca se čita iz crnih kronika, a to su bili svjedoci, od Daimlera, od Rijeke, riječkih tržnica, tu, to da, ali o radu predsjednice Kosor se sasvim sigurno ne čita iz crnih kronika i doista je nepotrebno da saborski zastupnik, u ovom slučaju saborska zastupnica vrijeđa predsjednicu Vlade na ovakav način. Hvala lijepa. Svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. To je politički stav. To jest vrijeđanje, to jest ponižavanje, ali je to politički stav, prema tome, to je granično da li se može prihvatiti ovako nešto ili ne. Ma granično je, molim vas lijepo govoriti o tome, kritizirati da, vrijeđati ne. Ma Ma molim vas lijepo, što mi to želimo, hoćemo li mi svaku riječ ovdje mjeriti, pa onda prisiljavati predsjedavajuće da poduzme ove ili one mjere. Ja smatram i to stalno govorim, vrijeđanje bilo koga ne, ali da se iznosi politički stav da. Molim lijepo. Ja mislim da je politički stav. Nisam zaslužio taj pljesak, bolje bi bilo kad se i vama nešto kaže kritično da isto tako zaplješćete. Molim vas lijepo, pozivam vas na pitanja koja neće nikoga vrijeđati, ali koja može politički kvalificirati. Molim lijepo. Gospodin Goran Beus Richembergh. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem cijenjenom ministru financija gospodinu Ivanu Šukeru. Prema propisima koji reguliraju pitanje i ustrojstvo rada Vlade i ministarstava, državni tajnici u Vladi Republike Hrvatske, odnosno u ministarstvima, odgovaraju Vladi i ministrima. Po tome svakako i svi državni tajnici u Ministarstvu financija na neki način su podređeni vama. U slučaju gospodina Mladena Barišića koji je ne samo državni tajnik u vašemu ministarstvu, već i ravnatelj carinske uprave, iz ovoga što sad vidimo kao postupak protiv gospođe Jurak iz …/Ne razumije se./… ali iz svjedočanstava brojnih ljudi koji su u tome sudjelovali, jasno je da je od travnja 2007. godine gospodin Barišić, koji više nije rizničar HDZ-a, ali jest još uvijek državni tajnik i ravnatelj carinske uprave u Vladi, u carinskoj upravi organizirao različite sastanke sa čelnim ljudima državnih tvrtki u vlasništvu dakle Republike Hrvatske, kojima je prema nekim saznanjima sudionika koji su svjedočili, dakle nije to moj navod, nego navod ljudi koji su čelni ljudi državnih tvrtki. **Bebić, Luka (HDZ)** …/Govornik nije uključen, da li ste znali što radi vaš podređeni državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Barišić? Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Potpredsjednik gospodin Ivan Šuker. Izvolite. Gospodine Beus vi u svom tradicionalnom stilu, koji njegujete već dugi, dugi niz godina volite optuživati, suditi i presuđivati. To je vaša politička retorika. Međutim vrlo interesantno da kad ste vi u pitanju, i kad vam se postavi takvo neko pitanje onda ste imali neki dan na sjednici gradskog vijeća jednu poprilično ovako vulgaran ispad u odnosu na predsjednicu gradskog vijeća. Dakle vi meni ovdje postavljate pitanje za nešto za što gospodin Barišić nije službeno optužen. Kad gospodin Barišić bude službeno optužen ili kad bude, ako bude, onda će se sve znati. Prema tome, vi ovdje radite nešto što trebaju raditi pravosudna tijela ove države. Ja znam da vi imate takve navike, da volite ljude optuživati, da volite ljudima podmetati, i da ljudima volite suditi. Da volite biti veliki demokrat pred hrvatskom javnošću, ali kad ste vi u pitanju onda i zapošljavanje narkodilera pravomoćno osuđenoga u Sloveniji u prostor gdje se trebaju odgajati mala djeca je nešto što je sasvim normalno. Nešto što je sasvim normalno. Možete se smijati koliko god hoćete, vi ste kao dogradonačelnik bili nadležni za tu instituciju, a vaša supruga je bila članica nadzornog odbora. Kao što vidite gospodine predsjedniče ministar financija nije uopće odgovorio moje pitanje, jer on ne zna što bi odgovorio. Naime nisam ja osudio gospodina BArišića, nego vaša partija. Vi ste ga smijenili s mjesta glavnog rizničara. Prema tome, nemojte meni imputirati ono što ste odradili vi. Očito je da vi ne možete odgovoriti ni sa da, ni sa ne, jer se čuvate, jer ako biste rekli da ste znali što je on radio onda biste bili njegov sudionik u tom poslu, odnosno suučesnik. Ako biste rekli da ne, onda bi se vratili. Ma dajte molim vas ne otvarajte ovdje istragu, raspravu. Pa što je ovo? Doista se ne može ovako raditi u ovom Saboru. Ma, molim vas lijepo, što se vas tiče što je neka stranka smijenila nekoga tko je blagajnik u stranci.

lijepa, određujem stanku od 10 minuta, nastavljamo u 12 i 25.